- Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjeafričkoj Republici, Predlagatelj je Vlada. - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu, Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. - Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Ove tri točke dnevnog rada predlažem da raspravimo u paketu. Znači sve tri točke dnevnog reda zajedno, ako se slažemo, a vidim da se slažemo. Prelazimo dakle na ove tri točke da ih ne čitam ponovno dnevnog reda. Nema potrebe da mijenjamo vrijeme. Mislim da je za klubove dovoljno 15 minuta, za pojedinačnu raspravu 10 minuta, za sve tri točke dnevnog reda.

Dakle, sve ovo je za sva tri ova prijedloga. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar obrane gospodin Branko Vukelić. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo. Pokušat ću kratko samo obrazložiti ako mogu za sve tri točke. Prije Prije svega, Prijedlog odluke Hrvatskoga sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u Mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici. Sudjelovanjem u ovoj mirovnoj operaciji Republika Hrvatska potvrđuje prije svega svoj strateški cilj članstva u Europskoj uniji a time i doprinos sposobnostima Europske unije za upravljanje krizama. Time Hrvatska dokazuje svoju spremnost aktivno doprinositi jednom od dugoročnih ciljeva zajedničke vanjske sigurnosne politike Europske unije a to je potpora miru i sigurnosti na području Afrike. Donošenjem Rezolucije Vijeća sigurnosti 1778 stvorene su međunarodno pravne pretpostavke na temelju kojih je Europska unija donijela svoje političke i pravno obvezujuće akte i odluke o uspostavljanju mirovne operacije u istočnom Čadu i Srednjoafričkoj Republici. Zadaće tih snaga su omogućiti razmještaj političkih snaga Čada koje je obučio UN, osigurati uvjete po kojima će humanitarne organizacije pružati humanitarnu pomoć, omogućiti stvaranje povoljnih uvjeta za dobrovoljni povratak …/Govornik se ne razumije./… stanovništva, omogućiti stvaranje uvjeta za početak dugoročnije civilne rekonstrukcije te povećati stupanj sigurnosti za civilno stanovništvo uključujući izbjeglo i razmješteno stanovništvo. Nakon izvršene analize te raspoloživosti snaga unutar dakle Glavnoga stožera Oružanih snaga u okviru ministarstva predlaže se sa strane Hrvatske upućivanje jednog tima za zadaće i izdviđanja sastavljenog od pripadnika Hrvatskih oružanih snaga koji bi se nakon izvršenih priprema uputio u područje operacija tijekom rujna 2008. Financijska sredstva za ove troškove sudjelovanja su predviđena u pozicijama u proračunu Ministarstva obrane. Prema tome, Vlada predlaže Hrvatskom saboru u skladu s odredbama Zakona o obrani i Zakona i Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policije, civilne zaštite, državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama da se donesu odluke kojim se u Mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici upućuju na rok od šest mjeseci do 15 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Isto tako, da se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da po završetku sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u ovoj mirovnoj misiji podnese izvješće Hrvatskom saboru. Kada je riječ o Afganistanu tu želim reći dakle da sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu je od 2003. godine kada je odluka donesena. Jedan znakovit i jako vidljiv i transparentan način dokazivanja Hrvatske u smislu svog doprinosa miru i sigurnosti diljem svijeta u nizu misija pa tako i ovoj u Afganistanu. Od 2003. do 2008. godine naše oružane snage pokazale su visoku profesionalnu razinu svoje spremnosti u izvršenju zadaća i postale su pouzdan partner NATO snaga. Operacija ISAF najvećim djelom pokriva područje održavanja i izgradnje mira te pruža pomoć afganistanskoj Vladi u izgradnji i održavanju sigurnosnog okružja u Afganistanu. Podsjetit ću da odlukom Hrvatskog sabora od 8. prosinca 2006. godine je odobreno sudjelovanje do 2 stotine pripadnika oružanih snaga u Mirovnoj misiji ISAF a u 2007. i do 300 pripadnika oružanih snaga koje bi trebale biti, dakle 2007. 2 stotine pripadnika naših snaga a 2008. do 3 stotine pripadnika oružanih snaga. Mi ćemo do konca ove godine imati nešto manje od 3 stotine pripadnika naših snaga. Trenutno se nalazi 206 pripadnika koji su raspoređeni u tri regionalna zapovjedništva. Prema tome, Vlada Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o obrani, Zakonom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnim operacijama predlaže odlukom kojom se u Mirovnu misiju u Afganistan upućuje u 2009. godini do 3 stotine pripadnika Hrvatskih oružanih snaga uz mogućnost rotacije, dakle nikakvo povećanje nego da ostanemo na razini koju imamo i ove godine. Isto tako, kao što propisuje trenutno važeća odluka iz prosinca 2006. godine ovom odlukom se predlaže isti sastav odnosno ista struktura naših oružanih snaga. Dakle, zapovjednik nacionalnog kontingenta, nacionalni tim za obavještajnu potporu, nacionalni tim za logističku potporu, organizirane snage policije, pješaštvo, pokretni promatrački tim, operativni mentorski tim, mješoviti medicinski tim, osoblje provincijskih rekonstrukcijskih timova i stožerno osoblje. Isto tako, dakle na kraju želim reći da se ovom odlukom predlaže da se ovlasti Vlada Republike Hrvatske da utvrđuje trajanje rotacije, broj, organizacijsku strukturu pripadnika oružanih snaga za svaku rotaciju koja u pravilu traje šest mjeseci te se Vlada obvezuje svakih šest mjeseci izvijestiti Hrvatski sabor o statusu misije i radu pripadnika oružanih snaga. I treći Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji NATO-a na Kosovu KFOR. Misija Ujedinjenih naroda na Kosovu UNMIK uspostavljena je 1999. godine Rezolucijom Vijeća sigurnosti. Temeljne zadaće misije su izvršavanje osnovnih civilnih osnovnih civilnih administrativnih funkcija, koordiniranje međunarodne humanitarne pomoći, pomaganje u rekonstrukciji najznačajnije infrastrukture, očuvanje, promocija građanskih ljudskih prava. Zaključivanjem vojno-tehničkog sporazuma NATO-a u lipnju 99. omogućeno je raspoređivanje snaga za Kosovo KFOR u pokrajini pod mandatom Ujedinjenih naroda. Ministri obrane država članica NATO-a donijeli su odluku kojom je otvoren put KFOR-u da započne obuku i nove vojske Kosova ubrzo nakon stupanja na snagu Ustava nove neovisne države. Sudjelovanjem u ovoj mirovnoj operaciji čiji je cilj sprječavanje obnove neprijateljstva te izgradnja sigurnog okruženja i što je važno naglasiti koja se odvija u nama bliskom susjedstvu Republika Hrvatska direktno utječe na povećanje stupnja vlastite sigurnosti ovime i isto tako Republika Hrvatska dokazuje svoju predanost u očuvanje regionalne stabilnosti te spremnost sudjelovanja u naporima Međunarodne zajednice usmjerene na izgradnju uvjeta za sigurnost svih etničkih skupina na Kosovu. Obzirom na skori ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a i predstojeći proces ratifikacije …/Govornik se ne razumije./… ugovora od strane zemalja članica NATO-a Republika Hrvatske se ovdje profilira kao pouzdan i odgovoran saveznik spram preuzete …/Govornik se ne razumije./… obveze čime jačamo svoj politički ali i vojni kredibilitet. Stoga Vlada Republike Hrvatske predlaže da Hrvatski sabor u skladu sa Zakonom o obrani, Zakonom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnim operacijama donese Odluku kojom se u Mirovnu operaciju NATO-a na Kosovu upućuje do 20 pripadnika Hrvatskih Hrvatskih oružanih snaga sa dva transportna helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz mogućnost rotacije. Odlukom se obvezuje Vlada da utvrdi trajanje rotacije, broj i strukturu i strukturu pripadnika oružanih snaga za svaku rotaciju, te obvezuje Ministarstvo obrane nakon provedene rotacije izvijestiti Odbor za obranu Hrvatskoga sabora o radu pripadnika oružanih snaga u provedbi mirovne operacije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U sva tri ova prijedloga odluke jedino je na ovu zadnju Prijedlog strategije upravljanja vodom podnio Odbor za zakonodavstvo amandman. Pitam želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ o ovim prijedlozima? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin.

Misija na Kosovu vidimo prema ovom obrazloženju ona je uspostavljena 10.6.1999. godine. Ovdje se veoma precizno navodi u ovom prijedlogu odluke tko je tamo, što ona radi, za što je ona zadužena? Hrvatska kao što smo čuli trenutno sudjeluje u 15 tih misija pod kapom Ujedinjenih naroda. U jednoj smo pod kapom NATO-a. Sada ćemo biti i pod, i na Kosovu. Znači u dvije. I po prvi puta bi trebali ići u jednu misiju koju će voditi Europska unija, a to je ova misija koja se tiče sigurnosti u Čadu. Misija na Kosovu druga je znači misija NATO-a u kojoj bi trebali sudjelovati hrvatskoj, hrvatski vojnici. Što mi činimo? Ministar je rekao da Hrvatska na Kosovo znači šalje dvadesetak koji bi de facto trebali opskrbljivati dva vojna helikoptera Ministarstva obrane M-8, MTV-1. Znači to su dvije posade, pilot, kopilot, letač, tehničar koji će raditi na održavanju aviona i U misiju idu dva naša starija helikoptera MI-8 koji su inače 2004. godine modernizirani u sklopu ove hrvatske i NATO-ove suradnje po tom pitanju na način da su Sjedinjene Američke Države to servisiranje tih helikoptera komunikacijskom i navigacijskom opremom isfinancirale u iznosu od 1 i pol milijun dolara. Opremu su dali Amerikanci. Obnovljeni su u Češkoj. Što znači reći o ovom, ovoj odluci o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u NATO-u. Prvo, ja osobno želim vjerovati da će ova odluka proći. Bolje je konačno da ti naši helikopteri idu tamo nego recimo u Afganistan. Afganistan je usuđujem se reći izgubljena misija. U 5. mjesecu daleko je više vojnika stradalo u Afganistanu nego u Iraku. Rat se seli u Afganistanu prema sjeveru gdje se nalaze hrvatski vojnici. Ono što sam pokušao i prije reći bojim se da će tamo stradavati i naši vojnici. I mi bi se na neki način trebali pripremiti u slučaju jednoga takvoga scenarija. Jednako tako treba razmisliti da li ima smisla slati vojnike u izgubljene misije? Znači još jedanput ću ponoviti bolje je da ti helikopteri idu na Kosovo nego da idu u Afganistan. Što će se dogoditi? Naša dva helikoptera znači idu na Kosovo a dva druga helikoptera sa Kosova idu put Afganistana. Jedan ili dva helikoptera vrijede otprilike otprilike koliko jedna odnodno dvije satnije na terenu. Hrvatska ima 20-tak helikoptera. Od tih 20-tak 10 je novih koje smo nedavno dobili iz Rusije na temelju tzv. klirinškog duga i ja mislim da je to bio jedan korektan poslovni posao Ministarstva obrane i mislim da je dobro da se to konačno realiziralo. Sve u svemu IDS će apsolutno podržati ovo hrvatsko slanje postrojbi ili vojnika na Kosovo. Čini mi se da su prilike na Kosovu mirne i mislim da je isto tako dobro da u sklopu svih tih zemalja a to su Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Finska, Gruzija, Irska, Maroko, Švedska, Švicarska, Ukrajina i tako dalje na Kosovu budu prisutni i hrvatski vojnici. Pred nekoliko tjedana Srbija je dobila novu Vladu. Ja toj Vladi apsolutno želim svaki uspjeh, svaku sreću. Ta Vlada biti će proeuropska Vlada. Počela je vraćati ove diplomate u zemlje koje su priznale Kosovo iz kojih ih je povukla i ja utoliko apsolutno ne očekujem neke probleme na sjeveru Kosova. Kosovo je jasno neovisna država. Kosovo je priznala Hrvatsku, Hrvatska i ja mislim da se Kosovu i na ovaj način konkretno pomaže. To je, ona kao država je realnost i ja mislim da to više nitko niti u Beogradu ne spori. Istina s druge strane Kosovo je jedna od najsiromašnijih europskih država. 1774 EUR-a imaju per capita. Imaju nezaposlenost 40%. Kosovo je europsko pitanje već punih gotovo 10 godina. Europa je sad pred nekoliko dana 10.7.2008. održala donatorsku konferenciju za pomoć Kosovu i do 2011. godine dole bi trebalo uputiti oko jedne i po milijarde EUR-a razne pomoći. Da sad ja ne nabrajam Europa 500 milijuna, Njemačka 100 milijuna EUR-a, Amerika 300 milijuna EUR-a i tako dalje. I želim vjerovati da bi i dio tog novca kroz određene poslove mogla iskoristiti i operativa Republike Hrvatske i utoliko mislim da u tom pravcu ne ide ali može pripomoći i ovo slanje naših vojnika u tu državu. Inače od 1999. do 2007. Kosovo je za obnovu iskoristilo oko 3 i pol milijarde EUR-a raznih međunarodnih pomoći. U tome je Europa sudjelovala sa dvije milijarde EUR-a. Znači svi oni koji su pratili tijek novca znali su da slijedi međunarodno priznanje te države. Eto zato, a to će biti posao i budućeg ambasadora gospodina Kramarića dobro je da mi budemo dole prisutni. Isto tako želim vjerovati, ne da želim vjerovati nego to je naprosto istina ova dva helikoptera dole to nije čin prema Srbiji. Biti danas na Kosovu nije čin protiv Srbije. Hrvatska i Srbija jasno da moraju razvijati dobrosusjedske odnose. Hrvatska, Srbija je Hrvatskoj značajan partner i obrnuto. Dobro je da se Hrvatska otvara, ne znam, turistima iz Srbije. Tamo mi ostvarujemo značajan suficit u robnoj razmjeni. Hrvatske tvrtke su u Srbiji bile prošle godine drugi investitor odmah iza Švicarske i kao što smo ukinuli vize ja mislim tako sada Hrvatska treba Srbiju svrstati u isti carinski red kao recimo zemlje Europske unije jer ne može dugo izdržati da je naš suficit 300 pa i više milijuna dolara, a da s druge strane branimo njihovim robama prisutstvo na našem tržištu. Za kraj kada je riječ o ovome Kosovu, Beograd je danas sigurno svjestan ovog realiteta jedne nove države, države koju je priznalo u ovom trenutku 43 svjetskih zemalja, gotovo sve europske zemlje, nisu sve, ali gotovo sve. Sukob se po mom sudu dolje ne očekuje, to je dobro. Tom nesretnom Balkanu je potreban mir, destabilizacija odnosa u bilo kojoj zemlji ovog regiona destabilizira i Hrvatsku kao što bi i obrnuto loše prilike, destabilizacija Hrvatske, destabilizirala i prilike u našem okružju. Ja želim vjerovati da će se uskoro i stabilizirati ti politički odnosi na relaciji Beograd-Prištine i mislim da Hrvatska, hrvatski Predsjednik koji je također dao ovo prethodno mišljenje nisu pogriješili kada su donijeli, kako da se izrazim, načelnu odluku jer bez Sabora to ne može ići, o slanju naših vojnika na prostor Kosova. Što se tiče izvješća o sudjelovanju naših vojnika u Afganistanu, ja samo želim reći da je u lipnju u Afganistanu poginulo 46 vojnika, u Iraku u lipnju je poginulo, pod navodnicima "samo 31" vojnik. U NATO-u tvrde da je lipanj, kada je riječ o žrtvama za savez bio najkobniji od početka američke intervencije u Afganistanu u jeseni, znači 2001. godine. Danas imali smo prilike listati, čitati, slušati da je u Afganistanu poginulo negdje, nemojte me hvatati za riječ, ili 6 ili 7 američkih vojnika, a ranjeno 3 ili 4. znači početka ovih sukoba ili bolje rečeno prisutnosti međunarodnih snaga u Afganistanu je poginulo 527 američkih vojnika i 310 pripadnika drugih koalicijskih snaga uglavnom iz Velike Britanije. U Afganistanu, poštovana gospodo stanje je sve opasnije, naša misija je dolje sve brojnija, do kraja godine ili početkom iduće godine mi ćemo se približiti brojci od 300, bojim bojim se da se može netko vratiti, ili bolje rečeno tamo i smrtno stradati. Ja znam da su to sve vrhunski obučeni profesionalci, oni sjajno rade svoj posao, ali s druge strane, da li sjajno posao obrađuju političari, ne ovi u Hrvatskoj koliko oni u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji itd. na kojima je i teret, pod navodnicima "pacifikacije" te mnogoljudne i ogromne države tamo negdje na srednjem istoku. Ja sam 2001. glasovao za odlazak Misije u Afganistan, postavljam sam sebi pitanje da li bih danas, zadnji puta, u nekoliko zadnjih navrata nisam za to glasao, rekoh to je ogromna zemlja i krajnje nestabilna i bojim se da ta misija neće uroditi plodom, daj Bože da se varam. Znam, svi vojnici koji su dolje otišli oni su dobrovoljci, oni su naprosto tražili od ministra ili Predsjednika ili glavnog stožera da dolje budu upućeni, međutim kad je riječ o njihovoj sigurnosti, mnogo je pitanja. Svaka misija košta državni proračun, za 9 mjeseci, znači Misija u Afganistanu hrvatske porezne obveznike koštala je 153,2 milijuna kuna, za 12 mjeseci to će biti negdje oko 200 milijuna kuna, ako se brojnost brojnost naših vojnika poveća na 300, ta cifra može dostići i iznos od 300 milijuna kuna. To je negdje, što ja znam, 7, možda i više, 8% vojnog proračuna Republike Hrvatske koji u ovom trenutku iznosi nešto ispod 5 milijardi kuna, ili nešto iznad 4,5 milijarde Ono što je isto interesantno da su kada je riječ o našim vojnicima dolje, određeni nedostaci. Prije svega opremu pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, ovdje se čak i kaže da je potrebno u cijelosti uskladiti sa specifičnostima podneblja u kojoj se snaga upućuje posebnostima operativnih zadaća svake sastavnice sastavnice u misiji, formirati jedinstveni nacionalni element potpore koji bi centralizirao nabavu, skladištenje i distribuciju potrebnih materijalnih sredstava radi brže i lakše opskrbe svih sastavnica kontingenta i jače promicati nacionalne vrijednosti i dobra, promicanje, ne znam ovdje čak se spominje neke turističke destinacije, nacionalna jela, pića itd., ajde lako ćemo za jelo i za piće, to nije sada bitno, ali ono što mi moramo naprosto sada učiniti, koštalo to koliko koštalo, osposobiti, opremiti vojnike da mogu izbjeći neželjene akcije. Ja znam da to košta, ali to smo mi našim dečkima dužni učiniti ili s time izaći u susret. Oni tamo naprosto ratuju, još uvijek na sreću ne ginu, ali ni to nije isključeno. Sve u svemu, ja mislim da će većina podržati ovu odluku, osobno u najmanju ruku ću biti suzdržan za razliku od odluke koja, eto ovdje govori o slanju vojnika u Čad ili Srednjoafričku Republiku koju ćemo, razumljivo podržati. Hrvatske snage danas odlaze u razne misije koje sigurno bolje i ne daj Bože da ikada ikome treba pomoć da nam drugi šalju snage na tlo Republike Hrvatske. Mi smo se našli u jednoj neželjenoj situaciji '91. do '95. do '98., mnoge su zemlje svoje vojnike imali na tlu Republike Hrvatske, u jednom trenutku 11, 12 pa i 13 tisuća vojnika i razumljivo da ova zemlja koja danas od primateljica na neki način postaje zemlja izvoznica mira ima obvezu da se oduži drugima koji su nama u ono ratno vrijeme '91. do '95. pomagali. Sve u svemu, IDS će podržati ovu odluku, a osobno rekoh, IDS će podržati odluku o Afganistanu, ali ću ja osobno biti protiv toga. Hvala. Ova sintagma da je Hrvatska izvoznica mira nije baš u dobrom korespondenciji s tim, ali dobra je ova da smo izvoznici mira. Tako bar mislim ja. Kako ćemo izvoziti ako ne šaljemo mirovne misije? Dobro, hvala. Evo, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Evo uvažavajući ovo vrijeme pokušati ću biti kratak i jasan. Prvo i najvažnije mislim da se većina u Hrvatskom saboru slaže, da prijedlogom ovih odluka Republika Hrvatska preuzima značajne međunarodne obveze u izgradnji mira i sigurnosti u svijetu kroz mirovne operacije NATO-a, Europske unije i UN-a. To je vrlo snažna politička poruka i snažan stav kojim Republika Hrvatska dokazuje da je na strani onih razvijenijih suvremenih demokracija koje ulažu značajne materijalne i ljudske napore kako bi se današnja turbulentna sigurnosna scena suvremenog svijeta u što je mogućoj većoj mjeri na odgovarajući način kontrolirala. Prva odluka vezana je uz sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu. Republika Hrvatska sudjeluje u ovoj operaciji sa 40-tak drugih država, 26 članica NATO-a, Partnerstva za mir, Australija, Novi Zeland, Koreja, Japan i mnoge druge države su u toj mirovnoj operaciji sa vrlo značajnom odgovornošću ne samo brojem ljudi nego i zadaćama koje te države obavljaju. Svakako broj od 300 ljudi u ovako zahtjevnoj mirovnoj operaciji nekoliko tisuća kilometara daleko od Republike Hrvatske je itekako zahtjevna i složena logistička zadaća. Zahtjevna logistička zadaća i u svakom slučaju veliki izazov za Oružane snage Republike Hrvatske glavni stožer i sve pristožerne postrojbe koje i za sve one koji sudjeluju u toj mirovnoj operaciji. To je itekako kao što je i rečeno i istaknuto i određeno ne mala financijska obveza koja je u sastavnom dijelu proračuna Ministarstva obrane. Ali ono što je važno istaknuti za profesionalnog vojnika nema boljeg izazova izazova za potvrđivanje svojih sposobnosti nego kao što su svi oni izazovi i teškoće koje nameću ovakve mirovne operacije i zbog toga postoji profesionalni vojnik, profesionalni časnik, dočasnik koji mora preuzeti takve obveze i siguran sam da većina od njih koji sudjeluju u tim operacijama to žele, to je za njih izazov, to je za njih potvrda jer to je dio njihovog života, to je njihova profesionalna karijera. U svakom slučaju kada se uzme u obzir ipak relativno veliki broj ljudi u odnosu na početak mirovne operacije sudjelovanja hrvatskih postrojbi u ovom dalekom prostoru od 50-tak na današnjih 300, s time da treba voditi računa da su te snage distribuirane po različitim prostorima Afganistana i vezane su uz različite poslove, onda itekako pred zapovjednika nacionalnog kontingenta postavljaju se ne mali izazovi, velika odgovornost i u svakom slučaju takve zadaće potvrđuju sposobnosti zapovjednika i moramo biti sigurni i rekao bih hrvatska javnost zaslužuje znati više i čuti više te ljude koji je u interesu Republike Hrvatske, ali ne samo isključivo u našem interesu zaista čine mnogo toga s čim bi obični ljudi mogli biti upoznati i što bi obični ljudi mogli i morali cijeniti. Svakako najteži dio posla odnosi se na naš tzv. "omlet tim" koji ima zadaću obuku postrojbi afganistanske nacionalne armije tzv. "Anne". Ti ljudi su danas traženi, preuzimaju odgovorne zadaće i u svakom slučaju sve ono što su do sada radili ne samo da je u punoj mjeri bilo poznato, priznato i prepoznato od strane NATO-a i to je bila ja bih rekao itekako dobra poruka i preporuka Republici Hrvatskoj kada se na različitim političkim tijelima odlučivalo o pristupu Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a. Pokretni promatrački timovi itekako isto imaju važne i odgovorne zadaće, zadaće koje su isto tako ponekad rizične jer ih vrlo često dovode na rute ili koridore kojima prolazi konvoji droge. To su trenuci najvećeg sigurnosnog rizika. Nacionalni tim za obavještajnu potporu ima itekako isto važnu zadaću. Namjenski organizirane snage vojne policije već su pet godina na ovim prostorima i često sam znao reći kada čovjek dođe i kada se spusti na Kabulski međunarodni aerodrom, prva zastava koju vidi je hrvatska zastava koja je tada pratila uglavnom sve one koji su dolazili u posjetu Afganistanu. Mješoviti medicinski tim na Kabulskom međunarodnom aerodromu u suradnju sa medicinskim timom Albanije i Makedonije također ima važnu zadaću kao i naši sudionici koji sudjeluju u provincijskom rekonstrukcijskom timu u Čakčaranu. U svakom slučaju bilo bi itekako izazovno i interesantno vidjeti kako izgleda taj prostor, ja bih rekao možda je i Mjesec lijepo mjesto u odnosu na to područje s kojeg se gotovo četiri mjeseca gotovo je nemoguće tijekom zimske sezone izvući. Prema tome ova odluka je važna odluka, ova odluka potvrđuje hrvatsku opredijeljenost da sudjeluje zaista sa državama članicama NATO-a ali i svim drugim, treba reći i ne samo Europska unija nego i Svjetska banaka i mnoge druge institucije, MMF, sudjeluju u rekonstrukciji i stabilizaciji tog prostora jer u svakom slučaju zadaća je mnogo kompleksnija i nadilazi mogućnosti i zbog toga poslovi na stabilizaciji, rekonstrukciji, obnovi institucija itekako postaju važni i preuzimaju sve važniju ulogu na ovim prostorima. Sljedeća zadaća vezana je uz prijedlog sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u misiji Europske unije u Čadu, to samo dokazuje i pokazuje da se europska kvalitetnije profilira i preuzima neke važne zadaće na međunarodnoj sceni. U svakom slučaju i ova operacija sa sigurnosnog aspekta je rizična, zahtjevna i siguran sam da će glavni stožer sa svim svojim institucijama izabrati do 15 časnika, dočasnika i vojnika koji će moći kvalitetno preuzeti izazove ove zadaće. Neki dan na ovim prostorima 7 mirovnjaka predstavnika Ujedinjenih naroda izgubilo je život. Prema tome, radi se o jednoj važnoj, izazovnoj, teškoj zadaći koju preuzima Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Oružane snage Republike Hrvatske. I na kraju nekoliko riječi na misiji, o misiji sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na Kosovu u okviru KFOR-a. Ova zadaća i ova obveza nije brojčano tako zahtjevna, nije zahtjevna s obzirom na karakter terena i sigurnosne rizike i izazove, ali u svakom slučaju ona poprima jednu novu dimenziju. U toj misiji sudjelovat će i 2 helikoptera Oružanih snaga Republike Hrvatske. U svakom slučaju sa tehničkog aspekta, sa logističkog aspekta, sa sigurnosnog aspekta to su nove dimenzije. Održavanje takve opreme na tako zahtjevnim terenima i u prilično velikim sigurnosnim rizicima je novi zahtjev i novi izazov za tehničku službu i sve ostale postrojbe Hrvatske vojske koji će morati biti u stanju odgovoriti na izazove rada tako složene opreme u vrlo otežanim i klimatskim i svim drugim uvjetima. Prema tome, sve skupa kad se uzme u obzir Oružane snage Republike Hrvatske ne samo što se tiče broja ljudi koji sudjeluju u tim operacijama, nego i broja tehnike i kompleksnosti te tehnike ulaze u novu fazu koja zaista u u tehničkom pogledu, logističkom, ta i financijskom postaje sve zahtjevnija i to je novi izazov, nova obveza koja treba potvrditi sposobnost Hrvatske vojske da odgovori ovakvim izazovnim i složenim zadaćama u svakom pogledu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja ću biti vrlo kratak, ali smatramo da ove tri točke zaslužuju našu pozornost. Prije svega, gospodine predsjedniče, odnosno gospodine potpredsjedniče, nama je jako žao da u okviru ovog bloka ne odrađujemo i četvrtu točku, a to je Izvješće vezano uz sudjelovanje naših jedinica u Afganistanu za prethodno razdoblje, jer nam se čini logičnim da najprije razgovaramo o izvješću, da ga ocijenimo, pa tek da onda odlučujemo jasno o daljnjem angažiranju naših snaga. Mislim da su ti vojnici zaslužili da ih spomenemo, da analiziram njihov rad, da ih pohvalimo. Potpuno se slažem sa kolegom Ćosićem glede njihovog angažmana. I to nam je stvarno žao da evo nemamo priliku, jer ako krenemo u tom pravcu, onda jasno izlazimo van dogovora u svezi ovih točaka dnevnog reda. Za nas u klubu HNS-a ništa nije sporno kad je u pitanju Afganistan, kad je u pitanju Čad i apsolutno ćemo podržati vaše prijedloge. Možda jedino da odgovorim kolegi Ćosiću na jednu rečenicu koja nam je evo malo zasmetala kad je rekao da je Afganistan za profesionalnog vojnika prilika da utvrdi svoje mogućnosti. To ne smije biti razlog zbog kojeg šaljemo naše vojnike u Afganistan, neka svoje mogućnosti utvrđuju na nekom vojnom vježbalištu, a neka odlaze u Afganistan u pokušaju da doprinesu miru i stabilnosti u toj zemlji. Ono što je za nas u HNS-u sporno, doduše nismo oko toga svi jedinstveni, ali ja moram reći da sam ja jedan od onih koji su najoštrije protiv ovakvog angažmana na Kosovu je sljedeće. Mislim da ste vi gospodine ministre i mislim da je naše saborsko izaslanstvo u NATO-u trebalo zauzeti jedan nešto drugačiji stav. Mi smo, naše izaslanstvo u Vijeću Europe je taj posao čini mi se puno bolje odradilo. Naime, uspjeli smo se izboriti da kada se šalju određene misije u susjedne zemlje ili u zemlje regije posebno kada je situacija nestabilna u tim područjima, onda se ne angažiraju ljudi iz susjednih zemalja. Znači na Kosovo da, ali ne jasno susjedne zemlje. Kao pravilo, kao princip, da se ne dolijeva ulje na vatru, da se ničim ne pokuša, ne dovede u situaciju naš angažman, pogotovo vojna komponenta. Ona je najosjetljivija i tu smo u Vijeću Europe, ponavljam, zauzeli jedan dobar stav. Svi su to prihvatili i ja vjerujem da bi i vas i naše izaslanstvo u NATO-u rado bili saslušali, rado i poslušali i na taj način vjerojatno donosili odluke glede budućeg angažmana naših vojnih, odnosno oružanih snaga. dobit ćete našu podršku uz preporuku da kad se radi o susjednim zemljama zauzmete jedan nešto oštriji, jasni stav i u samom NATO-u, mislim da ćete imati njihovu podršku i mislim da ćemo na taj način dodatno doprinijeti miru i stabilnosti na ovom području. Hvala Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoje rasprave želim reći da Hrvatska seljačka stranka podržava predmetni tekst prijedloga ovih odluka, jer se njima ustvari Republika Hrvatska uključuje i u mirovne operacije i pod vodstvom te se na taj način podupiru ciljevi vanjske politike po pitanju doprinosa u izgradnji u očuvanju mira i sigurnosti u svijetu. Ukratko ću nastojati obrazložiti razloge zbog kojih podržavamo predmetni tekst, ali ujedno želim ukazati možda i na otvorena pitanja u vezi s ove problematike. Možda ću nešto detaljnije pokušati obrazložiti odluku koja se odnosi na sudjelovanje naših pripadnika u Čadu. Hrvatska svoju vanjsku i sigurnosnu politiku usklađuje sa stajalištima i djelovanjem Europske unije te joj na taj način nudi i svoje sposobnosti koje joj stoje na raspolaganju. Ovom misijom i pod vodstvom Europske unije Ujedinjenih naroda misije Hrvatska će praktički biti uključena u sva krizna humanitarna žarišta diljem svijeta, ali je vidljivo da se i pri donošenju ove odluke vodi računa i o našim ljudskim, materijalnim, financijskim mogućnostima, a s obzirom na ograničenost resursa i sposobnosti. Ovu misiju Europske unije na neki način predvodi Francuska kojoj je zbog povijesnih razloga i iznimno stalo do smirivanja situacije u tom dijelu svijeta. S tim u vezi ne treba zaboraviti kako je ona od prije nekoliko dana i točnije od 01. srpnja preuzela predsjedanje Sami znamo da je integracija u Europskoj uniji najznačajniji i najsloženiji pothvat pred kojim stoji Hrvatska država i društvo. Analizirajući dosadašnji doprinos Hrvatske u mirovnim misijama diljem svijeta vidljivo je kako se kontinuirano iz godine u godine povećao broj naših pripadnika stoga se može otvoriti pitanje žurimo li malo, odnosno da li ta naša aktivnost i pristup u ovom segmentu sukladan našim trenutnim mogućnostima. Predmetna mirovna operacija je zahtjevnog karaktera s uvećanim zdravstvenim rizikom, kao i rizikom od djelovanje naoružanih skupina stoga se ne mogu nikada isključiti slučajevi ozljeda, ranjavanja i ne daj bože smrti. su pripreme i poduka osoblja za odlazak ove skupine dobro obavljene, osobito kada je riječ o poštivanju zemlje u koju dolaze njezinih stanovnika i običaja. Pred spomenutog nije nam poznato je li Vlada Republke Hrvatske uspjela inicijatirati i pitanje civilne potpore mirovnim operacijama, te drugim aktivnostima u inozemstvu. gledano iz perspektive civilnih institucija za potporu u vojnom segmentu važno je uključivanje gospodarskih i drugih mogućnosti u logističku potporu Oružanih snaga Republke Hrvatske i nakon ulaska Republke Hrvatske u NATO. Pri tome poseban naglasak dajemo na uključivanje u potporu postrojbama Oružanih snaga Republke Hrvatske koje sudjeluju u međunarodnim mirovnim operacijama, te pripadnicima policije, civilne zaštite, državnim službenicima, namještenicima, bez obzira što su te zadaće civilnih institucija za Republiku Hrvatsku pa i negdje drugdje u svijetu novijeg karaktera, te još nema dovoljno iskustava. Mislimo da treba i po tom pitanju pripremiti odgovarajuće koncept koji će olakšavati izvršenje zadaća na tom području. U sklopu tog koncepta jasno treba odrediti zadaće, nadležnosti i odgovornosti pojedinih sudionika a s tim u vezi bit će potrebno donijeti i organizacijska pravna i ostala rješenja. Na kraju rasprave još samo želim pohvaliti i pozdraviti sve pripadnike Oružanih snaga Republke Hrvatske, policije, te civilno osoblje koje sudjeluju u mirovnim operacijama širom svijeta na aktivnostima kojim se postiže očuvanje mira i pruža humanitarna pomoć. Klub HSS-a podržat će ove sve tri odluke. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, ministar obrane Branko Vukelić. Izlite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo prije svega hvala na potporama koje ste kroz raspravu iskazali za ove odluke smo ću kratko ponoviti to su zaista izuzetno važne odluke za Hrvatsku. Po prvi puta Hrvatska sudjeluje u misiji vođena od strane Europske unije. To je misija u Čadu. Po prvi puta se pojavljujemo na području naše regije i to je izuzetno važno pošto i po mišljenju najvećih rekao bih najjačih država svijeta, pa i do zemalja iz našeg susjednog okruženja. Mi jesmo vodeća zemlja u u transformaciji u reformama ne samo kada je riječ o integraciji i u članstvu u Europskoj uniji i u NATO-u nego i o po svim reformama koje provodimo i u Oružanim snagama i usvajamo sve standarde. I isto tako izuzetno je važno ostati sa angažmanom u izuzeto važnoj misiji u Afganistanu dakle ovim prijedlogom odluke Hrvatska bi iduće godine nastavila sa istim snagama koje ima i ove godine koje će imati do konca ove godine. I evo samo kratko očitovanje na amandman koje je predlaže Odbor za zakonodavstvo prihvaćam ovaj amandman koji se odnosi samo na točku 3. gdje se dodaju riječi Hrvatskog sabora. Hvala lijep. Hvala. Zaključujem raspravu. Sve ove tri točke dnevnog reda. **Bebić,